Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika,

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 148 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 1. do 14. i od 20. do 22. dnevnog

Srbije.Predlažem da Narodna skupština izbor sudije Ustavnog suda obavi javnim glasanjem, upotrebom elektronskog sistema za glasanje.Stavljam na glasanje Predlog da se izbor sudija Ustavnog suda obavi javnim glasanjem, upotrebom elektronskog sistema za

prelaska na glasanje, podsećam vas da je prema članu 105. stav 2. i tačka 11) Ustava Republike Srbije utvrđeno da je kandidat za sudiju Ustavnog suda izabran, ako je za njega glasala većina od svih narodnih poslanika.Prelazimo na javno glasanje.Stavljam glasanje.Stavljam na glasanje Predlog predsednika Republike da se za sudiju Ustavnog suda izabere kandidat Snežana Marković iz

suda.Stavljam na glasanje Predlog predsednika Republike da se za sudiju Ustavnog suda izabere kandidat prof. dr Milan Škulić iz

izabrala prof. dr Milana Škulića za sudiju Ustavnog suda.Stavljam na glasanje Predlog predsednika Republike da se za sudiju Ustavnog suda izabere kandidat Miroslav Nikolić iz

suda.Stavljam na glasanje Predlog predsednika Republike da se za sudiju Ustavnog suda izabere kandidat dr Jovan Ćirić iz

suda.Stavljam na glasanje Predlog predsednika Republike da se za sudiju Ustavnog suda izabere kandidat Dušanka Đorđević iz

Ustavnog suda.Stavljam na glasanje Predlog predsednika Republike da se za sudiju Ustavnog suda izabere kandidat dr Mijodrag D. Radojević iz

nije izabrala dr Mijodraga D. Radojevića za sudiju Ustavnog suda.Stavljam na glasanje Predlog predsednika Republike da se za sudiju Ustavnog suda izabere kandidat dr Vladimir Đurić iz

ime Narodne skupštine Republike i u svoje ime čestitam izabranim sudijama Ustavnog suda i želim im puno uspeha u njihovom radu.Prelazimo na glasanje o tački 2. dnevnog reda.Predlažem da Narodna skupština utvrđivanjem Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike obavi javnim glasanjem – upotrebom elektronskog sistema za glasanje.Stavljam na glasanje predlog da se utvrđivanje Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike obavi javnim glasanjem – upotrebom elektronskog sistema za

148, protiv – tri, uzdržan – jedan, nisu glasala 43 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da se utvrđivanje Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike obavi javnim glasanjem – upotrebom elektronskog sistema za glasanje.Sada stavljam na glasanje Predlog Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila Listu kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike.Sada prelazimo na odlučivanje o tačkama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11. dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu, u

uzdržan – jedan, nije glasalo 42 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici, u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u

poslanika Nemanju Šarovića, koji je prišao stolu bez dozvole predsedavajućeg, da se skloni.Molim da u skladu sa Poslovnikom tražite dozvolu da priđete stolu.Izričem vam opomenu zbog ovog ponašanja.(Saša

pogotovo poslanici koji misle da je parlament jedan cirkus i zabava, a ne ozbiljan posao. A ja mislim da je ovo ozbiljan posao.(Saša Radulović: Lutkarsko pozorište.)To je vaše mišljenje da je parlament lutkarsko pozorište i da su vaši glasači vas poslali ovde kao lutku.(Saša

reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, u

prelazimo na odlučivanje o tačkama 20, 21. i 22. dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, u

poslanici, rad po tačkama dnevnog reda koje su nam preostale nastavićemo u utorak nakon obraćanja predsednika Parlamenta Republike Grčke, znači u 10,00 časova. Molim da odbori koji su nadležni, završe svoj deo posla i dobijemo njihova mišljenja.